U ime predlagatelja s nama su Željko Jovanović i zamjenik ministra Petar Skansi. Uvodno, ministre izvolite. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo uvažene zastupnice i zastupnici. Dobro jutro. Evo zaista se veselim što smo gospodin Skansi i ja danas ovdje u ovom Visokom domu da predstavimo jedan prijedlog koji smatramo zaista bitnim, a usudio bih se reći po mišljenju sportaša i povijesnim za hrvatski sport. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o sportu mi završavamo jednu mini reformu sustava hrvatskog hrvatskog sporta koja je započela prvim izmjenama i dopunama zakona iz koje bih izdvojio onu najvažniju činjenicu. Tim izmjenama i dopunama zaključili smo i izglasali odlukom ovog Visokog doma da je sport u Hrvatskoj djelatnost od posebnog državnog interesa. Zašto je sport od posebnog državnog interesa? Zato što se sportom bavi jako veliki broj mladih ljudi, veliki broj djece, gotovo 16 tisuća sportskih udruga postoji u Hrvatskoj. Upravo iz tog razloga ako je sport djelatnost od posebnog državnog interesa onda smo to morali dokazati i u praksi. Upravo iz tog razloga u periodu do ovih izmjena izradili smo dvije velike studije. Prva studija je bila uloga trenera u sportu gdje smo željeli ukazati koliko je bitno da sa našom djecom radi kvalitetan trenerski kadar. I druga studija koja je temelj budućnosti sporta u Hrvatskoj, evo donio sam je namjerno da vidite koliko je debela, mada debljina nekad ne znači i kvalitetu. To je studija pod imenom Financiranje sporta u RH sa usporednim prikazom financiranja u EU. Zašto ovo govorim? Pa samo da vam kažem da mi u ministarstvu vodimo računa o ulasku Hrvatske u EU i o potrebi usklađivanja svih pitanja koja se tiču sporta sa pravilima EU. Tako da neki napisi koji su u posljednje vrijeme bili u medijima o alarmantnim prijetnjama hrvatskom sportu zapravo ne stoje. U ovoj studiji sve piše i upravo u skladu sa njom mi pripremamo neke strateške odluke vezano uz financiranje sporta. Nadalje, po čemu smo pokazali da je sport zaista djelatnost od posebnog državnog interesa, jer smo istaknuli da je naš cilj najprije širiti bazu, bazu da se u nju uključi što veći broj mladih od predškolskih ustanova, preko osnovnih i srednjih škola i fakulteta i zato ako se sjećate u proračunu koji je ovaj Sabor usvojio povećana su sredstva za financiranje školskog sporta i povećana su sredstva za financiranje akademskog sporta. Prema tome, stvorili smo nekakve pretpostavke da baza bude što veća. Ta baza što je veća normalno je da će onaj vrh piramide gdje se nalaze najbolji, najkvalitetniji vrhunski sportaši također onda biti veća. tim redom do ovih izmjena i dopuna koje predlažemo danas, a koje se tiču upravo vrha piramide vrhunskih sportaša jer ti vrhunski sportaši možemo reći imaju dvije ključne uloge. Jedna je da su oni najveći, najpoznatiji hrvatski veleposlanici i da u svakom dijelu svijeta ako neko prepoznaje Hrvatsku po nekim obilježjima onda je to sigurno naš vrhunski sport i naši vrhunski sportaši. Istovremeno druga dimenzija vrhunskih sportaša je da su oni uzor mladima koji se upravo zbog njihovih uspjeha počinju baviti sportom. Iz tog razloga smatramo da ti naši najbolji vrhunski sportaši zaslužuju jedno posebno priznanje. Posebno priznanje kojim Hrvatska Hrvatska izražava zahvalnost za sve ono što su učinili u promociji Hrvatske u svijetu ali i na poticanje mladih da se bave sportom. Od početka tog prijedloga sam isticao i to danas ponovno želim naglasiti, ne radi se o mirovinama, ne radi se o sportskim mirovinama, ne radi se o trošku mirovinskog sustava, radi se o naknadama za izvrsnost koje predstavljaju sve suprotno od mirovine jer te naknade imaju za cilj potaknuti naše vrhunske sportaše da i dalje po završetku sportske karijere ostanu u sportu i da sudjeluju u programima Hrvatskog školskog sportskog saveza, Hrvatskog akademskog sportskog saveza, Ministarstva turizma, da sudjeluju u promociji sportskih aktivnosti po školama, da sudjeluju kao mentori našim mladim sportašima i da zajedno sa Ministarstvom turizma kroz projekt koji ćemo uskoro predstaviti, a zove se "Follow me to Croatia" budu i dalje veleposlanici Hrvatske diljem svijeta. Postoji jedan dobar opis vrhunskih sportaša, vrhunski sportaši to često ističe moj pomoćnik Petar Skansi su poput šibice koja se upali, zasvijetli i nakon toga se ugasi. Zato je taj period sportske karijere vrlo kratak i da bi ona ostala što duže, da bi naši vrhunski sportaši bili što duže sportski aktivni predlažemo i ove naknade. Ono što treba reći kada smo predlagali prijedlog koji je pred vama, vodili smo računa da on bude i ekonomski održiv, da ne iskače iz ekonomskih uvjeta RH pa ćete onda vidjeti da prijedlog koji je pred vama tiče se osvajača olimpijskih medalja, paraolimpijskih medalja i medaljama na olimpijadama gluhih, te svjetskih prvenstava u olimpijskim sportovima i disciplinama za sportaše sa navršenih 45 godina koji su hrvatski državljani, imaju prebivalište u RH, nisu pravomoćno osuđeni. U ovom prijedlogu stoji za kazneno djelo koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od 5 godina ali u raspravama po odborima predlaže se da se ta granica spusti na dvije godine sa čime se mi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja slažemo. I ono što je bitno, naknada će se dobiti na zahtjev svakog sportaša. Ali kada kažem da je prijedlog ekonomski održiv, iznos najviše trajne naknade za zlatnu olimpijsku medalju iznositi će prosječnu neto plaću po zaposlenom u pravnim osobama Republici Hrvatske u godini koja je prethodila stjecanju prava na tu naknadu. Dakle, po izračunu kako smo mi predložili u ovom trenutku to je negdje prosječno 5 tisuća i 400 kuna. Najmanja naknada u postotku od 40% neto plaće odnosila bi se za osvojene brončane medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima iznosila bi dakle 40% što je iznos negdje oko 3200 kuna. Koliko je sportaša u ovom trenutku koji imaju pravo na ovakvu naknadu. Dakle, to je 86 osvajača olimpijskih medalja, 70 osvajača medalja na svjetskim prvenstvima u olimpijskim sportovima, 8 medalja na paraolimpijskim igrama i 38 medalja na olimpijskim igrama gluhih. Postoji objašnjenje zašto smo uz olimpijske igre, paraolimpijske igre i olimpijske igre gluhih u prijedlog uvrstili i svjetska prvenstva u olimpijskim sportovima. Dakle, ako gledamo kriterije, koeficijente tih svjetskih prvenstava onda su svjetska prvenstva u olimpijskim sportovima najmanje u jednakoj razini izvrsnosti i kvalitete kao i olimpijske igre. istovremeno nije slučaj sa sportskim, svjetskim prvenstvima u paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih gdje su olimpijade gluhih sportaša i paraolimpijske igre zaista vrhunac izvrsnosti paraolimpijskih sportaša i sportaša, gluhih sportaša. Zbog toga je naš prijedlog ovakav kakav ste dobili. Ukupan iznos za ove trajne naknade kreće se negdje oko 15 milijuna kuna i sredstva su osigurana u našem proračunu. Na ovaj način mislim da zaokružujemo te prve reforme sporta u Hrvatskoj. Na ovaj način mislim da stvaramo pretpostavke da naši mladi imaju i uzore i uzore i trenere koji će im omogućiti da budu još bolji sportaši i da Hrvatska kada je riječ o sportu ostvaruje i dalje uspjehe koji su neusporedivi sa veličinom Republike Hrvatske. Ja vam se zahvaljujem na svim prijedlozima koji će ići u smjeru poboljšanja ovog teksta. I uvjeren sam da ovim zakonskim izmjenama zaista stvaramo pretpostavku da ne samo vrhunski sport nego sport u cjelini u Hrvatskoj bude još kvalitetniji i bolji a sve to značiti će da će i Hrvatska biti zdravija, kvalitetnija zemlja u kojoj će se živjeti bolje. Hvala vam lijepo. Hvala i vama ministre. Imamo jednu repliku Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi ministre, pažljivo sam vas poslušao, rekli ste da znači prijedlogom zakona prvi plan stavljate olimpijske sportove, jeste li svjesno poslali poruku prema hrvatskim sportašima, ljudima koji se bave sportovima, kojih ima negdje gotovo 77-ak, od toga je, 33 ja mislim su olimpijska, 34 nisu olimpijska sporta. Jeste li im na ovaj način poslali poruku da država zapravo ne želi brinuti o vrhunskim sportašima, sportova koji nisu olimpijski. A oni na te sportove koji nisu olimpijski tj. na izbor olimpijskih sportova ne mogu utjecati. Spomenuti ću prvu svjetsku medalju koja je došla u Republiku Hrvatsku a bila je u boćanju ajmo reći po ovom prijedlogu zakona nema pravo na nikakvu potporu države, ajmo to tako nazvati ili svjetsku prvakinju u kuglanju koja je također među prvima donijela jednu svjetsku medalju u Republiku Hrvatsku, oni ovakvim oblikom zakona nisu obuhvaćeni. Da li im na ovaj način poručujemo i mladima da ti sportovi nisu toliko vrijedni, da njih ne treba forsirati, tj. da jednostavno u nekom trenutku neće imati potporu ili nekakav suport države s obzirom da su manje vrijedni u odnosu na one koje se izdvojili i koje želite ajmo reći na neki način nagraditi. Imamo odgovor, ministar Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Dakle, kada god se donose neke odluke moraju postojati kriteriji. U ovim slučaju kriteriji koji su u skladu sa zemljama koje imaju slične ovakve naknade su kriteriji olimpijskog sporta, točno se zna što predstavlja olimpijski sport, na koji način se ulazi u obitelj olimpijskih sportova i zbog toga smatramo da ovaj prijedlog upravo na ovaj način predstavlja najbolji model vrednovanja vrhunskih sportova. Sportova gdje su vrhunski sportaši dokazali da predstavljaju najbolje ambasadore Republike Hrvatske u cijelom svijetu, svi oni koji nisu olimpijski sport, ni na koji način nisu podcijenjeni, oni i dalje sudjeluju u čitavom nizu različitih modela sufinanciranja sporta. Ukupno se u Hrvatskoj za sport izdvaja gotovo dvije i pol milijarde kuna. Ali u ovom trenutku ne olimpijski sportovi ne udovoljavaju kriterijima koji su vezani uz ovakav model nagrade za izvrsnost u hrvatskom sportu. Svi ti sportovi koji nisu olimpijski sportovi, ako se gledaju njihovi koeficijenti, ako se gleda njihova zastupljenost u svijetu nisu u rangu olimpijske obitelji. Što naravno ni na koji način ne znači da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kroz druge oblike nagrada koje postoje za one olimpijske sportove neće poticati mlade da se bave i tim sportovima. Zahvaljujem. Riječ je zatražio zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, u ime, temeljem članka 225. Poslovnika u ime Kluba Samostalne Demokratske Srpske Stranke tražim 10 minuta pauzu. Temeljna pretpostavka za rad svakog kluba pa onda i Kluba Samostalne Demokratske Srpske stranke jeste nepristranost profesionalna javnost posebno javni mediji o kojima odlučujemo mi ovdje u Hrvatskom saboru i čiji program razmatramo. Ukoliko postoje indicije da se krše temeljna Ustavna prava kao što je pravo slobode govora kao što je pravo nacionalne ravnopravnosti, kao što je pravo profesionalnog izvještavanja. Onda mi u Hrvatskom saboru imamo pravo i obavezu da o tome govorimo. Stoga vas tražim 10 minuta stanku. Hvala. Odobravam stanku u trajanju od 10 minuta.